kolege nastavljamo sa sjednicom. Raspravit ćemo 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s konačnim prijedlogom zakona,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 na sjednici. Uvodno će nam prijedlog zakona obrazložiti zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, kolega Zdenko Antešić. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Evo, u jutrošnjem izlaganju detaljno smo ustvari govorili i o ovom zakonu je zapravo ono obrazloženje koje je bilo za zakon pod prvom točkom dnevnog reda, gotovo identično se može reći i za i za ovaj zakon. Naime, samo jednu rečenicu. Dakle ovo je jedna od mjera fiskalne, Vladinih mjera fiskalne konsolidacije sa fiskalnim učinkom u 2014. godini, to je znači racionalizacija i spajanja agencija kojom se racionalizira ustrojstvo i poslovanje agencija, odnosno Agencija za regulacije željezničkih usluga se pripaja Hakomu. Koristi se zajednički poslovni prostor, zajednički opći poslovi, isti broj zaposlenih, odgovarajuće službe i gospodarske aktivnosti zajedničke i predviđa se ovom mjerom negdje ušteda oko 2,3 milijuna u 2014. godini te u narednim godinama oko 3,5 milijuna kuna. Dakle, ovime se omogućava zajedničko reguliranje funkcije za sva tri tržišta, dakle to je telekomunikacije, pošte i željeznice i sinergija horizontalne međusektorske primjene potrebnih znanja, vještina, kompetencije pravne i ekonomske struke. Eto, hvala lijepa. Hvala lijepa. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Hvala. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime Kluba Nezavisnih zastupnika kolege Grubišić i Kajin,

Uvažena potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvaženi zamjeniče ministra, uvažene kolegice i kolege. Pitanje je uvijek od kada govorimo o birokraciji, kada govorimo o agencijama, kada govorimo o vijećima i uvijek jedno te ista konstatacija da imamo i previše birokracije, da smo previše birokratizirana država. Ako se sjećate nakon 6 mjeseci, prvi potpredsjednik Hrvatske Vlade, gospodin Čačić je priznao za ovom govornicom da Vlada gubi bitku upravo sa birokracijom. Mnoge vlade, ne samo Hrvatska Vlada, gube bitku sa birokracijom gdje je to jedan okoštali sustav koji je vrlo teško mijenjati. I ne bi bilo ni 260 tisuća ljudi previše i ne bi bilo previše ni, taman i 200 vijeća i agencija da taj sustav radi. Da te agencije rade, da vijeća rade, da birokratski aparat radi i da bude na usluzi građanima RH, da nije prepreka ulaganjima nego da pomaže da Hrvatska ima što više ulaganja. Dakle, međutim naš sustav ne radi, birokracija jest ta koja se sprječava da, uvijek to upotrebljavam sinonim država, ma da … kaže, država je laž, da država ne bude efikasna, da vlast ne bude efikasna. danas raspravljamo, tu se u potpunosti sa gospodinom Antešićem slažem, trebala je biti objedinjena rasprava, zapravo sve ono što smo govorili u u prvoj točki dnevnog reda važi i za ovu, sada govorimo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektroničkim komunikacijama, on se zapravo odnosi samo na činjenicu da se dvije agencije spajaju. Međutim, sada je postavljeno pitanje kolege prije mene da li je logično spojiti te dvije agencije ili treba spajati po nekom drugom ključu, po nekom drugom kriteriju. Nekoliko puta sam govorio za ovom govornicom da bi bilo logično da se spoji Odašiljači i veze, HAKOM i Agencija za elektroničke medije. Iz više razloga, zato što se bave istorodnim poslovima, zato što su ustrojene nelogično i zato što isto tako djelomično su same sebi svrha i njihovi proračuni, njihovi cjenici recimo nitko nije objasnio zbog čega Odašiljači i veze naplaćuju i veze naplaćuju HRT-u 120 milijuna kuna i po kojom smo to računicom došli, tada je smanjeno za 20 milijuna pa je sada negdje naplata Odašiljača i veza HRT-u čini mi se negdje oko 100 milijuna kuna. Kada govorimo o uštedama, ovdje se reklo da ćemo uštedjeti u ovom prijedlogu da ćemo uštedjeti spajanjem dviju agencija 3 milijuna kuna. ja vas lijepo pitam, da li se sjećate rasprave o HAKOM-u kada smo raspravljali o HAKOM-u jel se sjećate koliko je najam, koliko je najam, koliko košta najam prostora za HAKOM. Teški milijuni. Kada biste to izračunali koliko je do sada HAKOM platio za najam, ja mislim ako nije sada za 2, 3 godine bi se isplatilo kupiti taj prostor i biti vlasnik tog prostora. Tada kada sam raspravljao o HAKOM-u tada sam pozvao Državno odvjetništvo koje normalno lovi samo političke mrtvace, vidjet ćemo da li će i dalje loviti političke mrtvace ili će raditi posao kao što treba raditi, da preispita sve najamnine koje se plaćaju javnim novcem, sve najamnine. Da se preispita zbog čega toliko praznog državnog prostora ili prostora lokalne samouprave stoji prazno, a istovremeno država je unajmljuje vrlo skupe prostore i to zamislite u najmodernijim, najsuvremenijim zgradama i preduvjet, tada je i bila afera oko kupovine namještaja. Sjetite se, bile su prijave, dijelili smo na klupe saborskih zastupnika jer smo dobili u Odboru za informiranje, informatizaciju i medije prijave koje su stajale u ladici. I dan danas o tim prijavama se nitko nije očitovao pa zato moja tvrdnja i dalje stoji da institucije one koje bi trebale raditi svoj posao ne rade svoj posao. tome, ovo spajanje samo po meni je zapravo spajanje vode i ulja, zapravo nešto što je nespojivo. Kažu netko je prije pročitao Žagar, da su i u nekim drugim državama agencije spojene po istom sustavu. Samo bi trebalo reći od kojih datuma su te agencije jer tamo u mnogim uređenim državama ne mijenjaju se zakoni svaki tjedan i ne radi se svaki tjedan na nekom novom ustroju i to na ustroju bez ikakve strategije. Pa tamo znamo da u mnogim državama zapadne demokracije zakoni egzistiraju po stotinjak godina i sama ih sudska praksa regulira. U ovom zakonu kaže "donošenjem tog zakona i ustrojavanjem tijela za regulaciju tržišta željezničkih usluga nastavljen je proces harmonizacije domaćeg zakonodavstva". Riječ harmonizacije ne paše u hrvatsku zbilju. Što je u Hrvatskoj harmonično da je ovo što sada donosimo harmonizacija, znači harmonizacija domaćeg zakonodavstva s propisima EU. Sasvim sigurno da EU nije naložila da se spoje te dvije agencije. agencije. Mi trebamo imati regulatorna tijela, kako će se ona zvati, kako će se ona spajati m trebamo regulirati tržišta, a ne spajati na ovaj način. Druga stvar je što sam prije u replikama spominjao i ovdje je zamjenik ministra rekao ostaje isti broj zaposlenih. Znači uštedjet ćemo za plaće šefa jedne agencije, zamjenika šefa agencije i to je sve što se napravilo. Da li se napravilo restrukturiranje tih agencija? koji je model uzet? Kako će one funkcionirati? Što će biti bolje? Što se time pospješuje ili je stvarno pitanje od 3 milijuna? Najam prostora HAKOM-a kada bi se ukinuo kada bi se HAKOM HAKOM smjestio u prostorije kojima je država vlasnik uštedjeli bi znatno više. Kada bi država kontrolirala zapravo kada bi Sabor kontrolirao uistinu ono što rade agencije, tada bi agencije ili radile ili bi bile ukinute. Mnoge agencije nemaju smisla. Sjetite se samo kada smo raspravljali o agencijama u kojima se reklo mi radimo tri godine još nismo ekipirani, što radite, ne radimo ništa, primaju plaće. Agencija o kojoj sada govorimo, a tiče se željeznice da nje nema nitko ne bi ni osjetio da je nema. Ono što radi HAKOM sasvim sigurno da to je bila ocjena Hrvatskih laburista da radi izvan svojih obveza, radi vjerojatno u sklopu svojih mogućnosti i u sklopu naredbi s vrha. Ponavljam, sjetite se način na koji je izabran prvi čovjek HAKOM-a. I podsjećam vas na skandal koji je tada izbio. I tada čini mi se da je i potpredsjednik Sabora iz reda SDP-a napustio sjednicu ogorčen načinom na koji se to izvelo. Znači čak nije bilo suglasja niti u kukuriku koaliciji. Ali izgleda da postoji u Hrvatskoj neka nevidljiva sila koja nameće kadrovska rješenja i to je došao čovjek koga je izabrao Ivo Sanader. Nekad. Bez obzira što postoji kaznena prijava. I sada nas netko želi uvjeriti da će biti harmonična situacija nakon što se spoje. Jedino što je istina da nas harmonično vuku za nos. Ovakav prijedlog zakona sasvim sigurno da hrvatski laburisti ne mogu poduprijeti. Hvala lijepa. Hvala. Replika kolega Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Kolega podsjetili ste me kada je riječ o prostoru to bi zapravo trebalo vidjeti sa kolegom Antešićem hoće li oni sad svi stati u onaj prostor koji je do sada plaćao, sada će biti duplo više. Hoće li se svi stati parkirati na ona parkirališna mjesta za koja se najam plaća, mislim da ih je 17, ako ne griješim tu negdje mjesečni najam. Ili će sada još 100 tisuća eura trebati plaćati mjesečno najma u onom tornju u kojem je HAKOM i do sada bio smješten. Mislim da bi bilo dobro i pitanje na taj odgovor dobiti da možemo podvući crtu konačne troškove troškove do kojih će dovesti ovo spajanje, da li će oni sa tim troškovima biti veći, manji. I kažem hoće li se nekako oni uspjeti kada ih još ovi dođu svi zajedno stisnuti u onaj prostorčić u kojem se do sada nalazio HAKOM. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Branko Vukšić. Uvaženi kolega Đurović, pa mislim da nije problem u najmu prostora jer kada sam govorio o prostoru to je uvijek interesantno da se u najnovijim zgradama, sagrađenim zgradama koje inače bi trebale zjapiti prazne što se tiče državnih institucija jer postoji previše državnog prostora u koje se nitko ne želi useljavati. Mislim da imam pravo sumnjati u to da se sklapaju ugovori sa privatnim tvrtkama za najam prostora zbog toga jer postoje neki postoci ispod stola o kojima imamo pravo sumnjati ali za to nemamo dokaza. Zato sam i kada smo raspravljali o promjeni šefa HAKOM-a zatražio od državnog odvjetništva da preispita sve ugovore. Ugovori se nisu, šta će se napraviti, da, iznajmiti će se nov parkirališna mjesta jer ne mogu biti članovi te spojene agencije bez parkirališnih mjesta, ne mogu parkirati, ne mogu se boriti za parkirališna mjesta okolo zgrade, mora imati u njemu. Ako neće imati dovoljno prostora, točno po standardima dokupiti će se još jedan kat i na kraju će ispasti da nećemo ušparati 3 milijuna kuna nego ćemo 6 izgubiti. Ali koliko god da je sada jeftinije, još uvijek je preskupo. U ime Kluba zastupnika SDP-a, kolega Tomislav Žagar. Izvolite kolega. Hvala, poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a će podržati donošenje izmjena ovoga zakona. Jedna od mjera koje je Vlada Republike Hrvatske pokrenula a dio je reformske i drugih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje od 2014. do 2016. jest racionalizacija i spajanje agencija. Ova mjera podrazumijeva sustavu racionalizaciju državne i javne uprave kroz spajanje odnosno objedinjavanje agencija, fondova i zavoda koji su izvan sustava državne riznice a u skladu sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. do 2016. koje je Vlada Republike Hrvatske donijela 2013. godine. U sklopu provedbe ove mjere ovim se zakonom predlaže pripajanje agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga, Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije. HAKOM ima najduže iskustvo u Republici Hrvatskoj u sektorskoj regulaciji. Područje elektroničke komunikacije uređeno je Zakonom o elektroničkim komunikacijama koji je stupio na snagu 1. srpnja 2008. godine te trima izmjenama toga zakona 2011., 2012., 2013. godine. Pravni predstavnici HAKOM-a koji su obavljali regulatorne postoje u elektroničkim komunikacijama bili su: Hrvatska agencija za telekomunikacije, Vijeće za telekomunikacije i Zavod za telekomunikacije. Posebna je pažnja u okviru usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije u području elektroničkih komunikacija bila usmjerena na institucionalno jačanje, osiguranje neovisnosti i samostalnosti te djelotvorno ostvarivanje regulatornih zadaća nacionalnog regulatornog tijela u elektroničkim komunikacijama. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije HAKOM koja ujedno obavlja poslove i nacionalnog regulatornog tijela u području poštanskih usluga u skladu sa važećim propisima poštanskim uslugama. Zakonom o elektroničkim komunikacijama iz 2008. godine objedinjeni su regulatorni poslovi u elektroničkim komunikacijama i poštanskim uslugama po uzoru na većinu država članica pri čemu je Vijeće za poštanske usluge pripojeno HAKOM-u kako bi se postigli dodatni sinergijski učinci, ojačali administrativni i financijski kapaciteti zajedničkog regulatornog tijela te znatno brže i kvalitetnije izgradio sustav potrebnih znanja, vještina i kompetencija za obavljanje regulatornih poslova na tržištima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga kao i na tržištu poštanskih usluga. Na taj način je otpočeo proces izgradnje multisektorskog regulatornog tijela u Republici Hrvatskoj. 2007. godine osnovana je Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga Zakonom o agenciji kojim je stvoren pravni okvir za omogućivanje ostvarenja funkcija neovisnog regulatornog tijela u području željezničkih usluga sa svrhom boljeg nadzora subjekata na tržištu željezničkih usluga što je omogućilo nediskriminacijski pristup svim sudionicima na tržištu željezničkih usluga pod jednakim uvjetima i osiguralo stručno i djelotvorno obavljanje poslova regulacija tržišta željezničkih usluga sa javnim ovlastima. Donošenjem Direktive 2012./34 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. u uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora kojim se na jedinstven način uređuje područje željezničkog prometa Europske unije i područje regulacije tržišta željezničkih usluga u cilju njezina preuzimanja u nacionalno zakonodavstvo pristupilo se donošenjem novih zakona u području željezničkog prometa. Ova direktiva najvećim dijelom je već preuzeta novim Zakonom o željeznici. Njezine odredbe koje uređuju područje regulacije tržišta željezničkih usluga preuzet će se novim Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga čiji je postupak donošenja u tijeku usporedo s postupkom donošenja ovog zakona čime će se cjelovito urediti područje regulacije tržišta željezničkih usluga kako bi u funkcionalnom i organizacijskom smislu bilo sposobno u cijelosti pratiti zahtjeve jedinstvenog europskog tržišta, te osigurati učinkovitost i gospodarsku održivost željezničkih usluga. Nova jedinstvena neovisna regulatorna agencija, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti koja nastaje pripajanjem ARCU-a HAKOM-u uz postojeću nadležnost i poslove postaje nadležno i za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Na ovaj se način osigurava nastavak poslovanja regulatornog tijela u području željezničkih usluga u izmijenjenom i gospodarski prihvatljivijem ustrojstvenom obliku koji će omogućiti uvjete za djelotvornije i racionalnije poslovanje jedinstvenog regulatornog tijela. Predlaže se da se sredstva za rad jedinstvenog regulatornog tijela osiguravaju iz naknade za obavljanje poslova regulatornog tijela koji će biti obvezni plaćati sudionici na tržištu željezničkih usluga prema istom načelu kako se sredstva za obavljanje poslova regulatornog tijela u području regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga danas osiguravaju iz sredstava naknade koje plaćaju sudionici na tim tržištima. Ovakvim načinom financiranja jedinstvenog regulatornog tijela uz racionalizaciju njegova ustrojstva i poslovanja ostvarit će uštede u državnom proračunu u iznosu od oko 2,3 milijuna kuna u 2014., te u procijenjenim iznosima od po tri i pol milijuna kuna u 2015., 2016. godini. Ustrojavanjem jedinstvene Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti koja bi zadržala postojeći skraćeni naziv u pravnom prometu HAKOM ostvarit će se sljedeći učinci: racionalizacija ustrojstva i poslovanja, daljnje smanjenje troškova regulacije tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga, omogućivanje zajedničke regulatorne funkcije za sva tri navedena tržišta, sinergija horizontalne međusektorske primjene potrebnih znanja, vještina i kompetencija iz pravne i ekonomske struke pri čemu tehnološki dio znanja i kompetencija ostaje zaseban unutar posebnih ustrojstvenih jedinica HAKOM-a. Način daljnjeg jačanja neovisnosti tržišnih regulatora u Republici Hrvatskoj je prije svega ugradnja skupnog pojma tržišni regulator u Ustav Republike Hrvatske po uzoru na HNB koja ima jedini ustavni legitimitet od svih tržišnih regulatora. Zatim donošenje posebnog zakona o tržišnim regulatorima u kojim se definira status i uloga regulatora, te očuvanje i širenje prava i obveza regulatora, te otpočinjanje procesa konsolidacija tržišnih regulatora prema tri modela sukcesivno ili simultano. Prvi model multi sektorski tržišni regulator u kojem bi se ujedinili HAKOM, ARCU i HERA. Drugi model konvergentni tržišni regulator HAKOM plus AM i treći model funkcijski tržišni regulator HAKOM plus AZTN. Za svaki od modela predviđeni su i različiti mogući načini odlučivanja vijeća i organizacija stručne službe, te postoje međunarodna iskustva u zemljama EU. I na kraju valja naglasiti da donošenjem ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama zajedno sa novim Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga Vlada Republike Hrvatske provodi jednu od mjera fiskalne konsolidacije s fiskalnim učinkom u 2014. godini i to integrirano s povećanjem učinkovitosti sustava nacionalnih regulatornih tijela i podizanja kakvoće usluga koje se pružaju građanima i gospodarskim subjektima na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga u promijenjenim gospodarskim i društvenim okolnostima. Ovim se zakonom također dodatno preciziraju odredbe kojima se uređuje provedba funkcije tajnog nadzora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u skladu sa najnovijim razvojem tehnologije. Klub SDP-a podržava donošenje ovog zakonskog rješenja.

potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, zastupnice i zastupnici. Ja bih se pridružio zapravo onima koji su koji su spomenuli da možda s obzirom da se zapravo radi praktički o istoj stvari kroz dva zakona da bi bili jednako učinkoviti, a možda brži da smo to u jednom postupku zapravo u jednom čitanju riješili ova dva prijedloga. No, s obzirom da nije tako onda ću se dijelom referirati na ono od prije, a dijelom još nešto dodati izvan do sada rečenog da se ne ponavljam. Kad je riječ o ovom samom materijalu zanimljivo je da će ta agencija, Hrvatska regulatorna agencija za mrežnu djelatnost zadržati kraticu HAKOM. Dakle, nova agencija, kao to je neki brend HAKOM, hrvatski brend, iako ta kratica više neće odražavati naziv same agencije. A koji će se učinci ostvariti kako piše predlagatelj u ovom prijedlogu zakona, dakle ostvarit će se racionalizacija ustrojstva i poslovanja, daljnje smanjenje troškova regulacije tržišta, jednih i drugih i trećih usluga. Pod tri omogućavanje zajedničke ex ante regulatorne funkcije. To je treći učinak koji će se ostvariti. I četvrti učinak koji će biti ostvaren ovim prijedlogom to je sinergija horizontalne međusektorske primjene potrebnih znanja, vještina i kompetencija iz pravne i ekonomske struke. Dakle, to su četiri izvanredna učinka koja se ostvaruju ovim prijedlogom. Ova posljednja dva mislim na ovaj način da se zaista ne bi trebala nalaziti u prijedlozima zakona, jer ne treba se nitko praviti pametan, pa slagati nekakve latinske izvedenice koje zapravo na hrvatskom jeziku se daju normalnim riječima napisati i naznačiti bez ovakve verbalne akrobatike kojom se najčešće zapravo pokušava sakriti nepostojanje pravog sadržaja. Ušteda spajanja agencija, ukoliko ušteda postoji mi smo uvijek za uštede u spajanju agencija. I ukoliko postoji opredjeljenje Vlade da se spoje one agencije koje reguliraju mrežne djelatnosti u RH mi ćemo dati potporu tome. Spojite ih pet, šest, dakle mrežno u ovoj državi su i neki drugi sektori postavljeni pa i tržište električne energije i tržište plina i regulacija cestovnog prometa i zračnog prometa kao i željezničkih, poštanskih, telekomunikacijskih i inih usluga. I ako mi možemo u ovoj državi uštedjeti 50 milijuna kuna i neka se zove jedna agencija, neka to bude jedna agencija sa smanjenim brojem ljudi koji će odrađivati regulacijske djelatnosti ovih sadašnjih 15 agencija. Ono što je slabost ovog prijedloga, što on zapravo nastaje samo iz jednog razloga zato što je iz resora jednog ministra koji onda može spojiti samo ove svoje dvije agencije jer su one iz njegovog resora, a ne može spojiti još neke agencije što bi se moglo učiniti ali one više ne spadaju u njegov resor. Naravno kad imamo Vladu sa 20 ministarstava. Mala država, siromašna, prezadužena, mali broj stanovnika, jedna od najmanjih europskih država ali jedna od država sa najvećim brojem državnih ministarstava. Mnoge si čak ne mogu priuštiti da imaju zasebna ministarstva kulture, zasebna ministarstva prometa i veće države nego što je Hrvatska, ali naravno Hrvatska si to može priuštiti. Tako onda u rasparceliranom usitnjenom sustavu vi ovdje dolazite zapravo sa prijedlogom spajanja jedine dvije agencije koje vi iz svog resora zapravo možete predložiti, a one iz drugih resora drugih ministarstava ne možete iako bi se mogle naći u prijedlogu. Mogli smo danas imati prijedlog o spajanju 6 agencija regulatornih koje reguliraju mrežna područja mrežno organiziranih djelatnosti na području RH. I šest agencija od danas može nestati i bit će jedna agencija sa smanjenim brojem djelatnika, sa smanjenom potrošnjom, sa zajedničkim službama i Iako ukoliko ne griješim i ukoliko se dobro sjećam ministar Bauk je najavljivao da će on se zapravo pozabaviti u Vladi spajanjem agencija i smanjivanjem njihovog broja, njihovom racionalizacijom, a ovdje vi sad dolazite u ime jednog ministarstva i s jednim prijedlogom a zapravo iz svog resora o spajanju dvije agencije, odnosno ono što vi možete učiniti. Šteta je što mi zapravo danas cijeli dan se bavimo cijeli dan se bavimo spajanjem ove dvije agencije. Ja bih bio puno sretniji da mi danas imamo na redu spajanje osam državnih agencija koje će sve zajedno stati u onih 1000 kvadrata mislim koliko ima HAKOM i gdje ćemo moći uštedjeti lijepo 20, 50 ili 100 milijuna proračunskih kuna koje ovako i onako nemamo već se za njih zadužujemo svaka 3 mjeseca po vrlo nepovoljnim kamatama na ino tržištima. Također ono što je dobro, dobro je da ta agencija podnosi izvješće Vladi i Saboru godišnje. Ono što nije u tolikoj mjeri meni se čini najsretnije to je izvor financiranja zbog toga što se ona agencija u ovim svojim djelatnostima financira iz sredstava naknada, a iznosi tih naknada zapravo nisu ni na koji način pod ingerencijom Hrvatskog sabora. A ne vidim točno ni kako su pod ingerencijom Vlade RH. Dakle, agenciji ostaje prostor da onoliko koliko joj treba toliko nametne onima koji su predmet reguliranja u ova tri sektora kojima se agencija bavi. Kad je riječ o prihodima agencije, agencija zadržava svoje prihode i može te prihode nastaviti koristiti u sljedećoj kalendarskoj godini. Moram se vratiti primjerice na HANFA-u. Dakle, HANFA je također neovisni regulator cijelog izvanbankarskog sektora i vi ste ovdje većina u Hrvatskom saboru izmijenili Zakon o HANFA-i na način da HANFA ne može raspolagati sredstvima koja ne potroši u jednoj godini, odnosno koja ostvari već ih mora vraćati u državni proračun. Ovome regulatoru se sad ovdje ostavlja mogućnost da zadrži ta sredstva. HNB-u se ostavlja mogućnost da zadrži ta sredstva. Svaka agencija, svaka nova institucija koja se formira, formira se po nekim sasvim zasebnim regulama, po nekom sasvim zasebnom ustroju i naravno da onda u ovoj šumi koja nastaje iz tjedna u tjedan novih institucija, novih agencija, novih uvjeta svako ministarstvo kad dolazi ovdje sa prijedlogom dolazi sa nekim svojim novim idejama kako će nešto izgledati. Te ideje se onda putem parlamentarne većine implementiraju. I naravno da nam onda u konačnici nedostaje sustav. Zašto ova agencija zadržava sredstva u sljedećoj godini a HANFA ne zadržava već ih mora vraćati u proračun? Ima li netko racionalnog objašnjenja za to? To su isto dvije državne regulatorne agencije, ova je za mrežne usluge, ona je za cijeli nebankarski sektor primjerice. Čak su i drukčije ustrojene. Jedna i druga su nekakve državne agencije za određene sektore kao regulatori određenih sektora. Pa sasvim ih drukčije ustrojimo, drukčije izgledaju, drukčije funkcioniraju, drukčije ostvaruju prihode i na drukčiji način tim prihodima raspolažu. I takvih primjera ima iks, Dakle, pozvao bih ne samo u ovome slučaju nego u slučaju ako se želi nešto činiti sa agencijama da se onda već jedanput definira neki cjeloviti prijedlog i da agencije koje su pod određenim nadzorom određenih resornih ministarstava ne budu amanet samo tih resornih ministarstava i da se onda pokuša u cjelini zapravo zapravo ta situacija ako se želi uštedjeti, a mislim da je konačno vrijeme da se ta racionalizacija barem u tom segmentu počne provoditi da se onda taj problem u cijelosti pokušava rješavati a ne ovako kroz jedno ministarstvo koje ovdje nudi uvrh glave 3 milijuna uštede. Ako će se te uštede dogodit, što ćemo tek vidjeti, da zapravo ovako parcijalno, parcijalno neke sitne varijacije provodimo. Hvala. **Zgrebec,

usporedili ste način rada i djelovanja HANFA-e i ove agencije. Dakle, HANFA mora vratiti eventualni višak novca u državni proračun, ova agencija ne mora nego ga zadržava. te kontroverze između raznih agencija zapravo govore i o tome da je, da ne postoji volja ove Vlade za pravim strukturnim reformama u državi. ministarstava a samo ono što ste zaboravili reći koliko ta ministarstva ili neka ministarstva u odnosu na ministarstva zemalja sa sličnim brojem stanovnika imaju zaposlenika više nego li te druge države. Uzmimo primjer, Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske i Ministarstvo vanjskih poslova recimo Slovenije ili pak Bosne i Hercegovine, dakle zemlje u okruženju, dva ili tri puta više zaposlenih je u našem ministarstvu, dakle našem Hrvatskom nego li u tim zemljama, u Sloveniji ili Bosni i Hercegovini. Ministarstvo poljoprivrede koja tako loše stoji također ima dva puta više zaposlenih, dakle u Ministarstvu poljoprivrede Hrvatske nego li li npr. u Sloveniji ili Bosni i Hercegovini. Dakle, jednostavno ove agencije su izmišljene poput parazita da sišu supstrat hrvatskog naroda i da budu sinekure vladajućima i ništa drugo. O tom stanju bilo je riječi kada je bilo kraj vladavine HDZ-a, kada je gospođa Kosor bila premijerka, rečeno da će početi sa spajanjem agencija, pa je onda prvo udareno na Ergelu u Đakovu i Ergelu Lipik da se spoje u jednu, ako se sjećate toga. To je bila agencija za konje, tako je. Dakle, to je bilo prvo na redu. Nakon toga su nešto uslijedilo drugo, ali ta Vlada je relativno brzo pala i dobili smo ovu novu Vladu koja to radi isto, doduše ne za konje ali je broj agencija ostao isti. **Zgrebec, Dragica kad se govorimo o mrežnoj djelatnosti, ako se u nadzor jedne regulatorne agencije spoje željeznica i mobiteli odnosno elektronske komunikacije onda jednako na to možete spojiti mrežu djelatnosti struje, plina i slično i pogasiti ove regulatore i definirat svu mrežnu djelatnost pod nadzor jedne agencije. Ako to ispunjava elemente pravne stečevine Europske na taj način se da značajno, značajno smanjiti trošak. I tu uopće ne mislim ništa posprdno nego zaista ozbiljno, ozbiljno to mislim. Međutim, šta je problem ovdje, dakle ovdje je predlagatelj ispred jednog ministarstva mogu predložiti samo ono što je pod nadzorom njihovog ministarstva zato sam govorio dvadeset ministarstava. Imali bi oni ideju sigurno o još nekim agencijama ali ne mogu predložiti, dakle oni sad dolaze ispred jednog ministarstva i one agencije koje su tu pod njima, evo oni štede u proračunu svog ministarstva. I zato sam rekao da je već prije bilo riječ o tome da će ministar uprave prije pola godine, godinu dana da će izići sa prijedlogom racionalizacije cijelog tog sustava, no vidimo da se to nije dogodilo da tog prijedloga nema. Već mi danas zapravo cijeli dan evo o nečem što po mom mišljenju sasvim nije uopće problematično razgovaramo. Mislim samo da je šteta, a vjerojatno će tako biti, da će zapravo broj zaposlenika tu manje-više ostati isti. Treba smanjiti broj zaposlenih i smanjiti troškove jel ova država to više ne može plaćati. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Đurović, ja se s vama isto tako slažem, kad bi se tu radilo o nekoj racionalizaciji pravoj onda bi se to na drugačiji način rješavalo. Međutim, nakon ove agencifikacije a koja se unatrag pa dvije godine vladavine desila, da smo sa 39 agencija došli na 49 i zaposleno je preko 1500 novih ljudi u tim agencijama. Sporno je to da su oni zaposleni zaista po podobnosti a da su neučinkoviti i da sad stvaraju problem. Dakle, puno veći problem nego ova agencija, žao mi je što niste reagirali jer nije to bila nikakva agencija za konje i nemojte vrijeđati uopće konje, to je pod broj jedan, jer to je sramotno i to nije imalo nikakvu takvu namjeru. Međutim, ovdje bi trebalo napraviti da racionalizaciju. I primijetili ste jako dobro, ovih 1500 ljudi, naravno niko ne želi da ostanu bez posla, ali o čemu se tu radi? Racionalizacija agencifikacije i kud smo došli, nikuda.

Zato što se slažemo pa mislio sam da nema potrebe da se ne nadovezujem, u cijelosti se slažemo. …/Govornik sve bi to bilo super da smo mi u situaciji u kakvoj nismo, da imamo rast BDP-a, da imamo rast standarda ali nemamo. I u vrijeme ove recesije, mislim da je obaveza svih nas a i obveza Vlade i svih ministarstava da se jednostavno rashodi u svim oblicima smanje. I ne može tu više, mislim da praktički kad je riječ o toj rashodima državnog proračuna, mislim da više nitko zaista ne može biti iz toga izmaknut ni uključujući ni nas ovdje nazočne. Stranka rada)** Uvaženi kolega Đurović, mislim da ste dva, tri puta sada u replici spomenuli broj ministarstava koje ima Hrvatska Vlada. Mislim, probao sam odgonetnuti zbog čega je dvadesetak ministarstava, Kukuriku koalicija ima odveć kompetentnih ljudi, da bi bilo malo ministarstava mora ih sve zaposliti u tim ministarstvima i kako bi državi krenulo puno bolje. Na početku ste rekli da je ministar Bauk obećao da će se baviti spajanjem agencija, znači na samom početku Kukuriku Vlade. Sjetite se da je ministar Bauk na početku mandata isto tako obećao promjenu izbornog zakonodavstva, promjenu izbornih jedinica koje su protuustavne što je Ustavni sud utvrdio, međutim ništa od tog obećanja zato što je nelogičnost i neustavnost u Hrvatskoj logična pa tako je sve to logično što se sada događa. I ona vaša primjedba je točna, svaka se agencija formira po novim drugačijim regulama i svaka agencija djeluje po drugom principu. Pa je zato pitanje kako to da Hakom zadržava svoju dobit i kako to da Hakom ima toliku dobit, a one koje, ja ću reći penalizira, kojima daje namet, veliki namet, a to su recimo lokalne televizije, znači svi oni koji spadaju pod Hakom grcaju u dugovima. I sad ta agencija ima za najam velikog prostora, za 17 garažnih, odnosno parkirališnih mjesta, za viškove, za organiziranje seminara, za jedan lagodan život, a sve ostalo u Hrvatskoj samo što ne umire. Evo, to je pitanje na koje Vlada neće dati odgovore jer tu bi se moglo naći uštede i tada kad bismo razgovarali o logičnosti spajanja agencija, tad sasvim sigurno da bi drugačije se spajalo i drugo, spajanje samih agencija, a bez smanjenja ljudi, naročito onih nekompetentnih nema nikakve logike. Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Da, bio je zgodan primjer kada je došao turski ministar turizma i kulture pa se sastao sa hrvatskom ministricom kulture i hrvatskim ministrom turizma. Došao je iz jedne mega države Turske koja, uopće neću govoriti u kojoj mjeri je veća od Hrvatske i sastaje se sa dva zasebna resorna hrvatska ministra jer mi smo ipak jedna država koja i treba imati takve zasebne resore, mi čak imamo ministra malog gospodarstva, ministra velikog gospodarstva i ministra regionalnog gospodarstva. Kod nas se tri ministra bave gospodarstvom, koliko nam je gospodarstvo jer jedan ne može to sve obaviti. Dakle, potpuno smo neozbiljni, moram reći da smo zaista neozbiljni i nesvjesni, i dalje nesvjesni u svom ponašanju i u svome djelovanju realne situacije i trenutka u kojem se ova država i ovo društvo nalaze. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, kolega Josip Borić. Izvolite kolega. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Uvaženi zamjeniče sa suradnicima. I ovim prijedlogom zakona predviđa se pripajanje Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije na način da se usvajava jedinstveno nacionalno regulatorno tijelo za regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija poštanskih i željezničkih usluga. Novi naziv, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. U obrazloženju se navodi da je zbog teške gospodarske situacije izazvanom višegodišnjom recesijom Vlada RH pokrenula pokrenula reformske mjere fiskalne konsolidacije za razdoblje od 2014. do 2016., a jedna od tih mjera s fiskalnim učinkom u 2014. jest i racionalizacija i spajanje agencija. Iako se radi o neprirodnom spajanju tehnološki potpuno različitih resora, nažalost mi u Saboru smo potpuno nemoćni da to promijenimo, zbog toga se i postavljaju ovakva pitanja. U pravu je i kolega Đurović, zašto se spajaju jedino ta tri regulatorna resora? Elektroničke komunikacije, poštanski i željeznički promet, a ne onda više njih pa će ušteda biti veća. I sve bi se to također moglo objasniti u obrazloženju. Međutim, nama u klubu HDZ-a sporno je nešto drugo. Sporno je to što se kroz ovaj zakon mijenja i članak 108. važećeg Zakona o elektroničkim komunikacijama koji regulira obveze u području tajnog nadzora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i to na način da se na mala vrata unosi odredba koja će omogućiti primjenu tajnog nadzora neke od usluga u elektroničkim komunikacijama svim tijelima ovlaštenim za primjenu mjera tajnog nadzora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. U skladu s posebnim zakonima iz područja nacionalne sigurnosti i kaznenog postupka, a to su u ovom trenutku SOA i MUP, bez posredovanja operativno-tehničkog tijela, nadležnog za aktivaciju i upravljanje mjerom tajnog nadzora elektroničkih komunikacija, skraćeno OTC. Konkretno, ako se ovaj zakon usvoji, s ovakvim izmjenama članka 108. značilo bi to da svatko od tijela koje ima zakonske ovlasti primjene mjera tajnog nadzora u elektroničkim komunikacijama SOA, MUP, itd. iste može primjenjivati na novim tehnologijama. Tu spadaju skype, viber, itd., a da tijelo koje je nadležno za aktivaciju i upravljanje tim mjerama ne bi imalo mogućnost provođenja svojih zakonom propisanih ovlasti. Također, i oni koji su nadređeni za nadzor, znači tijela koja su nadležna među ostalom, a i za nadzor provođenja mjera tajnog nadzora u elektroničkim komunikacijama, ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Vijeće za građanski nadzor ne bi mogla na odgovarajući način taj nadzor provoditi. Praktički, nitko u RH ne bi više mogao jamčiti da se mjere tajnog nadzora u elektroničkim komunikacijama vrše na zakonom predviđeni način i time bi se otvorio prostor za protuzakonite aktivnosti u ovom području. Karikiram, tijela nadzora, znači saborski odbor ili vijeće za građanski nadzor mogli bi doći u sva tijela ovlaštena za primjenu mjera i pitati svakog od njih posebno jeste li vi nekoga nadzirali ovlašteni ili ne ovlašteni. Oni vam mogu reći jesmo ili nismo i tu prestaje svaka mogućnost da utvrdite da li je to bilo po zakonu ili to nije bilo po zakonu. zbog toga smo mi predložili i amandman. Zaključno, ako se želi imati vjerodostojna informacija u provođenju mjera tajnog nadzora koja zadire u najosjetljivija ustavna prava građana RH kao što je tajnost komuniciranja onda se te mjere moraju provoditi na zakonit način posredstvom tijela nadležnog za aktivaciju i upravljanje mjerom tajnog nadzora elektroničkih komunikacija koja je poradi toga i ustrojeno i to na jednom jedinstvenom mjestu bez obzira na vrstu tehnologije, elektroničke komunikacije i buduće nove tehnologije. Napominjemo da javna rasprava o nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama u kojem nisu bile naznačene izmjene članka 108. Znači imali smo javnu raspravu od 5.do 20.veljače 2014. Ona je bila na stranicama Ministarstva mora, članak 108.koji se promijenio nakon javne rasprave, a očito je to nekome bilo u interesu na jedan neprimjeren način, to se u javnoj raspravi nije pojavilo, pojavilo se tek na sjednici Vlade. Zbog čega? Mi ne znamo. kome je to bilo u interesu? Očito da se nešto događa možda nešto što mi ne znamo, ali bilo bi korektno da taj sustav uredimo kako treba. I zbog toga klub HDZ-a ne može podržati ovakve izmjene ukoliko se ne usvoji amandman kojeg smo predložili. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolegica Nada Turina-Đurić. Izvolite kolegice.

Znači radi se o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama u okviru kojega se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU u području elektroničkih komunikacija i kroz djelotvorno ostvarivanje regulatornih zadaća nacionalnog regulatornog tijela u elektroničkim komunikacijama Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije skraćeno HAKOM-om. Jedna od mjera koju povlači Vlada i nadležno ministarstvo, a vezana je uz tešku gospodarsku situaciju i našim fiskalnim učinkom u 2014.godini, prišla je jednoj od mjera koja će u jednom dijelu u ukupnosti pokušati tu situaciju popraviti popraviti racionalizacijom i spajanjem agencije. Znači tu najavu smo svi već čuli i kroz medije, mislim da je nagoviješteno ne samo da će se dogoditi ovo spajanje nego još neka spajanja agencija i pojedinih institucija kako bi se postigle određene uštede prije svega u upravama tih tijela i tih institucija u većem dijelu na plaćama, a zatim i na svim ostalim režijskim troškovima koji zbog korištenja više mjesta na kojima te institucije trenutno posluju naravno imaju veće troškove režija od telefona, najamnina, raznih režija, automobila i svega ostalog. I planirane su uštede konkretno u ovom slučaju 2,3 milijuna kuna što na razini državnog proračuna nije nešto spektakularno ali je jedan mali segment svega onoga što očekujemo da će uslijediti kroz uštede u spajanju i drugih institucija i državnih agencija. Znači pozdravljamo ovu racionalizaciju ovdje su i prije mene kolege diskutirale da da imamo problem u javnoj upravi u tom smislu da nam nije dovoljno ni racionalna ni efikasna. relativno i dobrom ustvari situacijom gospodarskom, a i potrebnom da uspostavimo određene institucije koje su morale biti uspostavljene ulaskom Hrvatske u EU, nastao je čitav niz takvih institucija i proizvedeni su relativno visoki troškovi i ovo sigurno ide u u tom pravcu da će se učiniti određena racionalizacija. Naravno da nije bit svega da je isključivo i samo racionalno. Bit ovakvih institucija je da vrše regulaciju odnosno da budu efikasne. To naravno ne ovisi samo o ovom potezu spajanja i on sam po sebi sigurno neće uspostaviti samu efikasnost. Prema tome na efikasnosti treba raditi na sve ostale načine koji su na raspolaganju, a to je prije svega pozivanjem na odgovornost onih koji upravljaju tim institucijama da taj posao obavljaju kvalitetno i da na njega u slučaju da ga ne obavljaju snose i odgovornost odnosno sankcije. Naime, svjedoci smo nažalost da često ponekad i neutemeljeno na adresu ovih agencija HAKOM-a prije svega dolaze pritužbe i da neke od tih pritužbi nisu adekvatno obrađene i ja kao predsjednica odbora i članovi odbora u više navrata smo dobivali takva upozorenja. Mislim da je prilika kada se vrši ukupna reorganizacija i spajanje ovih agencija da se nešto pokuša učiniti na tome da budu efikasnije i da funkcioniraju transparentnije i da rade svoj posao promptno jer se često dogodi da znači ulaskom privatnih operatera na ovo tržište privatnika bez obzira da li se radi o pošti i telekomunikacijama ili u ovom slučaju željeznicama koje će u budućnosti sigurno imati isto takve slučajeve da se privatnici koji ulaze na to tržište ne osjete na neki način ugroženima od onih koji su do sada ili koji i sada imaju monopol na tom tržištu. Jer se očekuje da će otvaranjem tih tržišta doći i novi kapital u Hrvatskoj i nove investicije i da je to ustavi jedno propulzivno tržište koje, u kojem se očekuje da će doći do značajnijih ulaganja. Izuzetno je važno da takve institucije funkcioniraju transparentno. ono što mislimo u HNS-u da ono što su ovdje nekakve primjedbe vezane uz to da željeznice ne spadaju odnosno regulacija željezničkih usluga ne spada u ovo. Pa mislim da je, ili pretpostavljam da je struka rekla svoje, radi se o mreži, radi se u jednom slučaju o telekomunikacijskoj mreži, u drugom slučaju o poštanskoj mreži, u trećem slučaju o prometnoj mreži. Vjerujem da, ne vjerujem nego sam sigurna da je povezana ta cijela I vjerujem da će upravo stručnjaci koji rade u svim ovim agencijama sada odvojeno upravo svojim umrežavanjem postići i veću kvalitetu kvalitetu svoga rada odnosno moći funkcionirati na način da ove regulatorne funkcije na neki način djeluju i preventivno. Znači da će se u tom smislu ekipirati i da će ta sinergija međusektorska ustvari poboljšati kvalitetu rada ove agencije. Evo u tom smislu Hrvatska narodna stranka će podržati prijedlog ovoga zakona. Hvala

poglavito iz vladajućih o racionalizaciji. A gledajte, dakle racionalizaciji spajanja agencija. Istovremeno prije, u veljači ove godine smo imali vrlo dugu i burnu raspravu o Državnom inspektoratu kojega ste, neću i reći baš glagol o kojem bi se izrazio, onako u narodu rečeno, ali jednostavno ste ga rastvorili, razbiri, Državni inspektorat koji je bio državni inspektorat u niz manjih, ja ne znam više koliko inspektorata. Dakle, tu se nije gledalo na racionalizaciju objedinjavanjem nego nego fizijom, rastakanjem je li a ne fuzijom, ovaj puta idemo u fuziju i to je racionalno. Kada se radi o Inspektoratu idemo u fiziju i to je racionalno, vrlo, vrlo čudna politika. Hvala lijepo.

Izmjene i dopune već je rečeno koje se prilažu ovim prijedlogom objedinjuju, odnosno spajanju Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, Agenciju za regulaciju turističkih i željezničkih usluga. Obje agencije su regulatorne agencije svaka iz svog područja. Spajanjem u jedinstvenu neovisnu regulatornu agenciju, Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti, Vlada Republike Hrvatske provodi sustavnu racionalizaciju države i javne uprave odnosno provodi program fiskalne konsolidacije. Time bi se trebali postići dodatni sinergijski učinci i jačali bi se administrativni i financijski kapaciteti zajedničkog regulacijskog tijela a pretpostavka je da će se i znatno brže, kvalitetnije izgraditi sustav posebnih znanja, vještina i kompetencija za obavljanje regulatornih poslova na tržištima iz djelatnosti navedenih agencija. No, osim mogućih, odnosno izrečenih kontroverzi koje bi mogle proizaći u diskusijama a vezano uz spajanje te dvije konvencije ova tema daje mogućnost da se opetovano sa govornice najvišeg Hrvatskog doma, Hrvatskoga sabora, progovori o pogledima i na jednu i na drugu, odnosno treću djelatnost iz navedenih agencija, odnosno agencije te na funkciju regulativnih agencije uopće. Prvo, poštanske usluge. Poštanske usluge imaju zbog svoje tradicije duboke korijene u svijesti većine građana i sama oznaka pošte sa žutom podlogom i crnim slovima da i čovjek osjeća sigurnost i stabilnost i kontinuiteta, tradicije, pa čak na neki način i osobnog identiteta i povezanosti sa zavičajem. Pošta pogotovo u manjim mjestima i danas ima simbolično značenje povezanosti sa velikim svijetom. Pošta su i danas telegrami, paketi, računi, preporučene pošiljke, dizanje, slanje novaca, štednja. Svako malo mjesto koje ima svoju poštu i nije tako malo, odnosno i svako najmanje mjesto koje ima poštu nešto je malo veće. Pred Hrvatskom poštom je prilagođavanje novim uvjetima poslovanja pogotovo borbi na tržištu sa privatnom konkurencijom i novim komunikacijskim kanalima. Izazovi su ogromni ogromni i da će im se Hrvatska pošta uspjeti oduprijeti. Vide se pomaci, nastojanje, …/Govornik se ne razumije./… npr. i na telekomunikacijsko tržište. Pošta je po meni jedna od rijetkih državnih tvrtki koje moraju postojati i opstati. Drugo područje današnjeg prijedloga zakona je željeznica. Puno je već govoreno o željeznicama, kompleksna, skupa, zahtjevna i potencijalno fenomenalno pozitivna grana prometa i to pozitivna iz svakog aspekta prometne povezanosti, sigurnosti prometa, gospodarskog razvoja, ekologije. Sam razvoj željezničke infrastrukture je razvojno ekološki projekt a kamoli ostalo što prati ukupne usluge željezničkog prometa. Sjajan razvoj željezničkih usluga u svijetu većim i nadasve u manjim zemljama daje nadu u mogućnost razvoja usluge prvenstveno teretnog prometa potom i putničkog prijevoza. Mišljenja sam da i u tom dijelu treba omogućiti i ohrabriti i domaći i strani privatni kapital da se ogleda. I treće je područje, područje elektroničke tehnologije ovdje specifično područje elektroničkih komunikacija. Područje elektroničkih komunikacija koje javnosti je dostupno najrazvijenije je područje ljudske djelatnosti u svijetu u zadnjih pedesetak godina. To su radiotelevizije, sve mogući alati, kanali kompjutorske tehnologije, ali i GPS i satelitske tehnologije i sve ostale napredne elektroničke tehnologije, elektroničke komunikacije. I svi mediji danas, posebno elektronički su isto čak i više od politike odgovorni za krajnje kreiranje i društvene atmosfere. Elektronički mediji kao i svi ostali mediji su odgovorni za prijenos elementarnih informacija do kategoriziranja, kvalificiranja ocjene vrijednosti skoro svih događaja u zajednici. Svi mediji danas u Hrvatskoj osim HRT-a su privatni i svi su prirodno okrenuti profitu, a mnogi preživljavaju, pa ne biraju, odnosno vrlo često biraju javno poticanje najnižih strasti kako bi postigli tiražu, slušanost ili gledanost ili da bi uopće ostali na tržištu. Ali mediji isto tako otkrivaju, pred javnost stavljaju razne nepravilnosti, kriminal i koruptivne afere u državi. To su važni korektivi u društvu neophodni za čuvanje pravih vrijednosti i jasnog određenja društva spram svih nepravilnosti, te da tako kažem mentalno zdravlje nacije. Teko je prošlo nešto više od desetak godina od stvarne opće upotrebe osobnih računala u Hrvatskoj, interni …/Govornik se ne razumije./… praktički neki dan, a najraširenija društvena mreža Facebook bilježi tek nešto više od pet godina postojanja i aklamacijske upotrebe kod nas. Internetska komunikacija, elektronska pošta …/Govornik se ne razumije./… skoro jedini vid pisane komunikacije. Mi smo u Saboru donijeli brojne izmjene, gdje u pojedinim zakonima određujemo elektronske evidencije, arhiviranja, a zadnjom primjenom Poslovnika donijeli smo racionalnu odluku da sve dokumente, te prijedloge zakona zastupnici dobivaju elektronskim putem. Elektronički mediji, komercijalni, nekomercijalni polako preuzimaju glavnu ulogu u brzom informiranju o dnevnim događajima. Neki od hrvatskih najboljih novinarskih pera prešli su iz dnevnih i tjednih novina i pišu za značajne, tzv. news portala. Neki od naših vrhunskih intelektualaca pišu članke, imaju svoje kolumne na raznim portala, brojni isto tako pišu svoje blogove. I na koncu dozvolite par rečenica o važnosti po mom mišljenju reguliranja tržišta i važnosti države u procesima reguliranja i kontrole. Jedna od najvažnijih uloga države jest uspostavljanje istih uvjeta za sve i kontrola poštivanja tih uvjeta. Država nije tu da stvara dohodak i država nije tu da bude najveći poduzetnik. Uloga države nije ni da ona bude najveći poslodavac. Država je po samoj naravi loš poduzetnik, jer njezina je uloga politička a ne poduzetnička, tako da su odluke države u poduzetništvu politike što je anakrono za razliku od poduzetnika čije su odluke isključivo poduzetničke, tj. dohodovne i to nema nikakve veze sa ovdje često spominjanim neoliberalizmom. Uloga države jest kontrola i regulacija tržišta i zato su neophodne regulatorne agencije koje baš te zadaće i vrše. Sloboda poduzetništva unutar okvira slobodnog tržišta mora biti jednakopravna i neograničena, a regulatorne agencije postoje između ostalog i zato da se baš spriječi bujanje tog nesretnog neoliberalizma. I na koncu želim istaknuti osobno mišljenje o spajanju predmetnih agencija. Manje-više jedino što jest važno je kompetentnost, brzina i sveukupno učinkovitost agencije ili agencija. Jasno je važna i razumna i jednostavna organizacija. Ako je još i jeftino to bi mogla biti idealna komunikacija. Osobno vjerujem da ovim spajanjem agencija Vlada stvarno provodi sustavnu racionalizaciju državne i javne uprave, odnosno da provodi program fiskalne konsolidacije. I zato ću glasati za Hvala. je li, Blažeković, pardon ne Đureković on nije taj. Dakle, pozorno sam slušao vaše izlaganje i pred kraj sam se javio za repliku kada ste spomenuli da država nije kako ste rekli poslodavac ili ne znam ni ja da ona ne treba štedjeti u tom smislu, nego da je ona zapravo zagovornik liberalnog kapitalizma koji treba dati punu slobodu poduzetništvu, privatnom kapitalu itd. Točno je da smo mi za slobodno tržište i za kapitalizam, ali da se država ponaša kao pijani bogataš bez, pod punom anestezijom ja bih rekao za muke naroda i građana, za siromaštvo građana, pod pod punom dakle anestezijom iliti pak narkozom da uopće ne sasluša niti vidi kako narod živi, što ga tišti, kako idu ovrhe. 380 000 nezaposlenih, silni broj ljudi koji su sa svojim bankovnim računom u minusu itd. 15000 malih poduzetnika u minusu itd. E to država, to nije funkcija države, a ipak to vaša država, vaša, govorim vi ste na vlasti to radi. Ona je potpuno neosjetljiva na to. Ona u HEP-u sad kupuje plazma televizore, prije su imali najmove, silne najmove prostora kao što i agencije imaju. Pa je onda su kupljeni automobili koji su povećali potrošnju za 1,2% u trećem mjesecu. To je uzrok porasta potrošnje i s time se čak i hvali gospodin vaš ministar regionalnog razvoja.

I Branko Vukšić, replika. zemlje u Europi dokazuju upravo suprotno, koje su tri države najrazvijenije u Europi, koje su daleko veći državni gospodar od Hrvatske a to su skandinavske zemlje koje su po količini državnog vlasništva daleko ispred Hrvatske su itekako uspješne. To samo znači da se ne shvaća pojam vlasništva i da se misli da će se uspješnost postići time što će se sve dati privatnim vlasnicima u ruke. Pa stvarno je upitno kad se socijaldemokratska Vlada zalaže za neoliberalni kapitalizam. To smo valjda jedinstvena država u svijetu. Međutim, ja to shvaćam. Sve gospodarske resore jest uzeo HNS koji jest neoliberalna stranka. Tako da ima tu neke logike u toj nelogičnosti ali pitam se gdje je tu SDP? Izgleda da je u potpunosti izgubio bitku za za socijaldemokraciju. Uostalom socijaldemokraciju su izdali i na nivou Europe pa tako da je izdana socijaldemokracija u Hrvatskoj to nama ljevičarima paše. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Boris Blažeković. Jesam rekao i dalje sam na stanovištu da država je po samoj svojoj naravi loš poduzetnik zato jer je država politička i ona mora donositi političke odluke. A poduzetnici i poduzetništvo je okrenuto poduzetništvu i dohotku i donosi poduzetničke i dohodovne odluke. Da je tome tako govori i '90. godina kad je pao cijeli sustav državnih ekonomija. Ne zato jer se to svidjelo nekom neoliberalu nego zato jer je taj sustav bio loš i neprovodiv. I cijeli sustav je pao zato jer smo mi sa ove strane tog zida, odnosno zavjese, vidjeli da oni s one strane žive puno bolje. Da je bilo obratno oni bi došli k nama, a ne mi k njima. A što se tiče HNS-a, Hrvatska narodna stranka liberalnih demokrata nije neoliberalna stranka. Hrvatska narodna stranka liberalnih demokrata je liberalna stranka, a razlika između neoliberalizma i liberalizma vam stoji u raznim knjigama i enciklopedijama pa si malo pročitajte. glasovanje konačni prijedlog zakona.